изказването на госпожа Сачева искам да направя редакционна поправка на стр. 19 – предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Госпожа Сачева предложи в т. в т. 3: „Създава се буква „д“: Разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда за месеците октомври, ноември и декември във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19.“ да се добави само „7 млн. лв.“. Това обещахме на госпожа Сачева в разговор. Тоест тя държеше да има 7 млн. лв. по тази точка и смятам, че след разговори с

е взето решение разходите да бъдат завишени в размер на 16 млн. 600 хиляди. Затова се налага – не е отразена в Доклада тази промяна.

И чл. 64, който ще предложим във втората част, също е отразен, затова тук отпада.

По-нататък до края на точката „съответно от министъра на образованието“ да се добави „и науката“, защото това е по-коректното и така трябва да бъде.

Във връзка с това, което казах преди малко, т. 5.4. „По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други“ – тук става

в т. 15, за увеличаване размера на социалната пенсия за инвалидност на лицата с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане в размер до 10 милиона.

ал. 5. Вие сте записали средствата за бюджета на Министерството на образованието и науката, но не обръщате внимание, че образователните институции имат 270 първостепенни разпоредители 90% от училищата и детските градини са общински, имаме 265 общини, имаме и училища към Министерството на културата, към Министерството на младежта и спорта. Това, което господин Терзийски каза, имаме 4 висши училища към Министерството на отбраната, 1 към Министерството на

подпомагане на бюджетите на образователните институции и по този начин избягваме техническия проблем. Още по-добре би било да няма уточнения как се разпределят, а да се предостави тази възможност на Министерския съвет, а Министерският съвет с постановление може да разпредели тези средства, след като се гласува с всички министри и всички заинтересовани страни. Благодаря.

във връзка с това, което предложи госпожа Сачева, което Вие прочетохте като редакционна добавка, искам само да добавя, че може би пропуснахте в т. 3 на стр. 34 – казахте, че се заличава подточка

Господин Каримански една техническа добавка, която направихме в Комисията и която не е отразена. На стр. 35

компенсиране на увеличените разходи

„противоепидемични“ да отпаднат и да останат само „мерки за ковид“. Да отпадне думичката „противоепидемични“ от двете. Да се гласува после и ако залата е съгласна, разбира се.

Заповядайте, господин Каримански. има още една поправка. Това, което правя като редакционни поправки, са на база на Доклада, който е разпечатан, и вероятно

след това ще ги подложи на гласуване. Затова правя редакционната поправка във връзка с ковид мерките, които сме пропуснали след Комисията да бъдат отразени. В ал. 9:

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа! Предлагам заседанието да продължи до приключване на бюджета, а не до 22,00 ч., както беше предложено преди това. Подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване на времето до приключване на бюджета.

и след 22,00 ч., предлагам на Вашето внимание да превключим вече излъчването – да не бъде по БНТ2, а да включим камерите на БНТ1, с оглед важните гласувания, които предстоят. Благодаря.

Веднъж, че ще има „Панорама“ и според мен там ще бъде по-интересно, отколкото тук. И втори път Ви казвам, че ние проваляме програмата на обществената телевизия. В случая според мен няма чак такова шоу, каквото имаше вчера, така че да не разочароваме зрителите с тази скука, която цари тук.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да се върнем на бюджета. Моето изказване е свързано с две предложения, по които съм съвносител, така че ще помоля за малко повече време. Дано колегите от БСП да не се изнервят. Първата част е свързана със сектор „Екология“. По време на заседанието на Комисията по околната среда и водите преди около две седмици министърът изнесе информация, че ПУДООС е изправено пред невъзможност да финансира обекти, свързани с ВиК инфраструктурата, въпреки че в предприятието са внесени от ВиК холдинга близо 27 млн. лв. лв. задължения по Закона за водите. Моето предложение е точно в тази посока, тъй като мотивите на министъра бяха, че няма трансферен лимит в държавния бюджет, предложението е свързано точно с това – да дадем такъв трансферен лимит от 27 млн. лв., който да бъде използван за ВиК инфраструктура за изграждане на пречиствателни станции. По този начин бюджетът няма да бъде нарушен, балансът няма да бъде нарушен, тъй като средствата ги има налични. От друга страна, от изказванията на колегите преди час или два стана ясно, че приходната част на актуализацията е вързана със средства, които евентуално ще получим от Плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, в сектор „Екология“ няма предвидено нищо, което е много странно. Нито министърът е поискал тази актуализация за средствата, които коментирах преди малко, нито е поискал нещо повече. Така че предложението ми е да бъдат предвидени 50 млн. лв., които са една шеста за първата година от действието на Плана, който трябваше да започне да действа към настоящия момент, където са предвидени 300 милиона, една шеста от тях да бъдат предвидени отново за изграждане на пречиствателни станции, водопроводи и канализации основно в малките населени места. Знаете, че България в момента търпи наказателна процедура именно за неизпълнение на тези задължения. Въпреки че през последните години голяма част от населението вече е обхванато от пречистване и отвеждане на водите, все още сме в сериозно изоставане от Плана, така че предложението ми е: за да не бъде спиран ритъмът, който е постигнат през последните години, да продължи финансирането на тези обекти, защото те са не по-малко важни от преодоляване проблемите с епидемията. На практика тук също няма да има ощетяване на държавния бюджет, тъй като средствата, както казахме, са предвидени в Плана и това ще бъде допълнителен стимул този план да бъде внесен час по-скоро и да започне неговата реализация. реализация. Моят призив към Вас, колеги, е да подкрепим предложението, защото видях, че в приходната част е подкрепено, но в разходната не, което е много странно. Не знам поради какви причини. Надявам се, че сега в залата ще бъде подкрепено. По отношение на второто предложение, на което съм съвносител, на 28 август 2021 г., знаете, че в региона на област Пловдив се разрази една много тежка гръмотевична буря, последвана от градушка, която унищожи немалка част от земеделската продукция на стопаните в Пловдивско. На места ледените късове бяха с размер на ябълка и както стана ясно вече от медиите, най-тежко пострадали са населените места на територията на общините Раковски, Марица и Калояново. Унищожени са десетки хиляди декари земеделска продукция, и то точно в момент, в който тя трябва да бъде вече прибрана от полето. Засегнати обаче бяха и жилищни сгради, и леки автомобили. На място беше направено посещение от министъра на земеделието, храните и горите, който не даде много ясен отговор кога, в какъв размер, по каква процедура ще бъдат обезщетени земеделските стопани. Общо взето, те останаха с впечатлението, че евентуално към края на годината ще получат някакви средства. Седмица по-късно и президентът посети засегнатите стопани. Там също не беше даден конкретен отговор. Беше казано, че има около милион-два налични и призова депутатите от региона да гласуват за актуализацията на бюджета, за да могат да бъдат подкрепени тези стопани. В тази връзка направих едно такова предложение, в което предвиждаме 25… (шум и реплики) аз говоря по две предложения, колеги, моля Ви, предупредил съм …в което да бъдат предвидени тези 25 милиона за обезщетение на стопаните на 100%, и то да бъдат обезщетени веднага. Те нямат време да чакат до края на годината, нямат време да се бавят в административни процедури, тъй като, ако не инвестират съвсем скоро, това означава да изгубят продукцията си за следващите години.

В т. 12 по вносител са предвидени едни 15 милиона към Министерството на земеделието, храните и горите за градушки. Там пише: за градушки. Това същото предложение ли е, или е различно? Тъй като предложението, което съм направил, е да бъдат преведени към областния управител, за да могат...

МЛАДЕН ШИШКОВ: Да, там е предвидена междуведомствена комисия, която да определи щетите. Ако може, това да бъде добавено към предложението, също става така: „Всички

ИВА МИТЕВА: Реплика? Заповядайте, господин Свиленски. Нека да приключим репликите и дупликите и Вие може да се откажете от процедурата. Заповядайте, господин Сандов.

Факт е това, което казвате за ПУДООС, че министърът заяви, че има събрани такива средства, но те не могат да бъдат реализирани заради лимитите, за които Вие казахте.

но, както добре знаете, ние имаме гаранция, че на първия етап ще бъдат одобрени всички тези наши проекти поради факта, че не сме извършили определени реформи, особено в две части – сектор „Екология“ и сектор „Върховенство на закона“. В този смисъл струва ми се рисковано да правим подобно предложение. Още повече Министерството на околната среда и водите, за да не го е направило, вероятно то не съответства на плановете, с които тези проекти се изпращат за за разглеждане и финално одобрение от страна на Европейската комисия, така че в тази част мисля, че предложението Ви може да постави под риск и бюджета като цяло, затова изразявам своето несъгласие.

Благодаря, господин Сандов. Да, така е, но Вие сам казахте, че не се изпълняват изискванията на Директивата. Ние точно това продължаваме да правим по този начин, така че в тази връзка беше моето предложение. Това, че Министерството не са направили някакви разчети, не означава, че не трябва да се работи в тази посока. Да разбирам ли, че имам подкрепа за първата част – за 27-те милиона за ПУДООС? Ако трябва да ги разделим, ако Вие сте съгласни? Не, нека да стане като предложение евентуално, защото това беше в част от изказването. По отношение на последната част за градушките, така и така имам три минути,

Благодаря, госпожо Председател. Процедурата ми е малко по начина на водене и след това друга процедура. Позволявате от трибуната да се пренаписва бюджет, да се предлагат нови числа, да се коментират. Мисля, че не е сериозно вече по това време на денонощието да усложняваме процедурата по приемането на бюджета. В тази връзка, колеги, пет часа вече заседаваме върху § 1. Предложението ми е да прекратим разискванията по § 1 и да преминем към следващия параграф. Манолова, Румен Йончев, Христо Гаджев, Димитър Данчев, Албена Симеонова, Петя Аврамова, Галя Таваличка и Румен Христов. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз предлагам, госпожо Председател, до Димитър Данчев и първите трима, и стига толкова. Благодаря Ви. (Силен шум

И госпожа Капон последна, финално. Най малката група последна. Подлагам на гласуване така направеното предложение за прекратяване на дебата след имената, които прочетох.

едно предложение, което касае всички български граждани. То е за осигуряване на средства за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа,

извършването на текущите ремонти през тази година, които, както всички знаем, се извършват в строителния сезон. Републиканската пътна мрежа е важна за всички български граждани. Тази тема смятам, че никой от нас няма да си позволи да политизира, защото всички активни български граждани, които ползват пътищата на България, трябва да бъдат със запазено здраве и имуществени права. Ограниченият бюджет, който всички знаем, че има Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддръжка на републиканската пътна мрежа и тежкото и лошо състояние на голяма част от пътищата в България, всяка година ни е карало да взимаме отговорни решения, с които да дофинансираме Агенцията „Пътна инфраструктура“, така че да подобрим голяма част от републиканската пътна мрежа като технико-експлоатационни характеристики, да осигурим спокойно преминаване на хората по пътищата. Предложили сме 500 млн. лв., които да бъдат добавени към 100-те милиона, предвидени в актуализацията на бюджета, защото всички знаем, че нуждите за ремонт на републиканските пътища са в порядъка на милиарди. Защото всички народни представители от избирателните райони, от които те са станали народни представители вярвам, че всеки един от Вас, се е сблъсквал с проблемите на хората в градовете и селата, и тяхното желание да имат ремонтирани и добри пътища. Първо, важно е да гласуваме тези 500 милиона, защото фирмите за текущ ремонт и поддържане имат ангажимент в договорите си да поддържат републиканската пътна мрежа в добро състояние. Второ, защото разплащането с фирмите ще даде възможност да се намали междуфирмената задлъжнялост. Това, разбира се, Вие знаете, че ще подпомогне икономиката на държавата и най-вече ще осигурим средства за заплати на работещите в сферата на пътния сектор. 12% от брутния вътрешен продукт се дължи на фирмите, които се занимават със строителство в България, а пътно-строителният сектор е един от важните в икономиката на държавата. Така че с отговорност към хората, с отговорност към фирмите, които работят в този бранш, предлагам да подкрепим предложеното от нас увеличение на средствата, които са предвидени за текущ ремонт и поддържане с 500 милиона и по този начин дадем възможност на всички фирми да могат да разплатят своите задължения към доставчици и да разплатят заплатите на хората (реплики от протестираха пред Народното събрание, за да вземат своите заплати. Вярвам, че ще подходим отговорно, колеги, и че този въпрос, който касае всички български граждани, ще бъде решен коректно. Благодаря Заповядайте, господин Каримански, за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Не мога да разбера, каква е антикризисната мярка, която се предлага в така направеното вече изказване. Тази мярка е за един нормален бюджет и там ѝ е мястото, а не е мястото в антикризисен бюджет, и то изменение на бюджета, както правим за последните три месеца. Следващото нещо, което е – всички тези работници работят на открито, не работят на закрито, няма нещо, което да е толкова притеснително от гледна точка на COVID-19 или пък каквато и да е друга епидемия на открито. Така че не виждам защо трябва да се подкрепи тази мярка, която е абсолютно релевантна за един нормален бюджет, който трябва да се състави. Последно, не бива да забравяме, че в момента доста преписки са дадени на прокуратурата, именно във връзка с пътната инфраструктура на страната. Нека прокуратурата да се произнесе. Нека следствените органи да си свършат работата и тогава вече за тази основна инфраструктура ще говорим в следващия бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Делчев.

а именно кризата в Североизточна България с огромните течове на вода и огромните сметки за ток на ВиК-тата, които изправят ВиК-тата пред фалит и могат да доведат до това в крайна сметка за една цяла област, каквато е Добрич, да няма достъп до питейна вода. Става въпрос за едни 20 милиона, които ние предлагаме да се добавят в бюджета на МРРБ, които то да разпредели целево за ремонт на тръби в Добричка област, тъй като, както може би много от Вас са чували, загубите в Добричка област на места стигат до 90%, а някой места са 68%, на други са 80%. Това означава, че нашата мила държава плаща пари, за да помпа вода, която изтича по дупките. От цялата тази вода, която тя помпа едва 10 или 20, или 30% стига до крайните потребители. Тоест това не е просто проблем на Добрич, както се е коментирало на Комисията. Това е проблем на цяла България, защото това е една язва в бюджета, която ще става все по-голяма и по-голяма и ако българският ВиК холдинг не отделя по 6 милиона и половина на две три години, за да спасява ВиК – Добрич, от фалит, ВиК – Добрич, най-вероятно ще фалира, така че и хората в Добрич няма да имат достъп до питейна вода. Виждате какви големи проблеми има в село Стожер, което от четири месеца нямаше вода, за да се стигне до кризисни мерки, за да се стигне до бедствено положение. Виждате и в други села от областта,

Не виждам. Заповядайте, госпожо. Благодаря, госпожо Председател. Господин Делчев направи по-скоро изказване, а не реплика. Аз ще отговоря на господин Каримански. Господин Каримански, всяка година или чрез преструктуриране на разходите в държавния бюджет, или чрез нарочна актуализация на бюджета отговорно сме осигурявали средства на Агенция „Пътна инфраструктура“, защото българските граждани трябва да пътуват по безопасни пътища. В последните дни се направиха много внушения, много манипулации с предизборна цел, които единствено могат да доведат до това Вие сега да не подкрепите пари за АПИ, фирмите да ги изпратим на фалит, а хората да не вземат заплати и да гладуват. Ако това е отговорното отношение… Ако това е Вашето отговорно отношение, нека хората да стоят без заплати, а ние всяка година сме осигурявали средства за текущ ремонт и поддържане винаги в порядъка на тези средства, за да може АПИ да работи и да осигури безопасни пътища.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме предложили увеличаване на данъчните приходи с 500 млн. лв. и съответно сме предложили те да бъдат предоставени на най-засегнатите от ковид сектори. На първо място, това са българските общини, за които сме предложили 100 млн. лв., които предлагаме да бъдат разпределени справедливо, пропорционално, като ползваме за база изравнителната субсидия от 2018 г. Изключително важно е какъв принцип ще бъде избран, защото, както вече се говори, има общини, които вече са готови с фактурите и в крайна сметка, идеята е, не тези 100 млн. лв. да отидат в определени общини, а всяка българска община, включително и малките общини да получат част от тези средства, които могат да изразходват като мерки и действия срещу ковид кризата. Искам да обърна внимание на някой от предложенията ни, които съвпадат с предложенията на други парламентарни групи и да бъдем достатъчно коректни от тази трибуна, за да посочим начина, по който те бяха структурирани структурирани – например предложението ни за 94 млн. лв. за увеличаване на бюджета на МВР, за действия и мерки срещу мигрантската вълна. Всъщност авторът на тези предложения е Министерството на вътрешните работи и е нормално да бъдат подкрепени и от други парламентарни групи. Няма да ги изброявам по пера, но по същия начин сме подходили с предложението, което се отнася за подкрепа на хората от сектор „Животновъдство“, „Растениевъдство“, „Плодове, зеленчуци, картофопроизводители“, с които се срещнахме и чиито предложения в крайна сметка, бяха оформени от Министерството на земеделието. Казвам го, защото експертите от тези министерства трябва да чуят от парламентарната трибуна, че става дума за техния труд. Използвам това, за да коментирам изказването на господин Карадайъ, който даваше примери с няколко парламентарни групи, които са направили едни и същи предложения по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Коректният автор на тези предложения е Българският лекарски съюз. Те предоставиха на нас, очевидно са предоставили на ДПС, на „Демократична България“ своите предложения, включиха, разбира се, и 2 млн. лв. за зъбни протези, което за нас беше важно – да подкрепим възрастните хора. Тъй като ставаше дума за това как сме гласували ние по отношение на предложението на ДПС, да попитам: а ДПС как гласува за нашето предложение, което е абсолютно идентично и с Вашето, и с това на „Демократична България“. В това няма нищо лошо, колеги. Трябва да чуваме съсловията, трябва да чуваме експертите и нашите предложения да бъдат съобразени с техните очаквания и с техните потребности. Няма нищо лошо в това. Част от тези 110 млн. лв., които сме предложили за сектор „Земеделие“ – 15 млн. лв., са за хората, които са пострадали от природни бедствия, включително и от градушките през последните седмици. Това наистина е трагедия за тях. Ще обоснова финално предложението ни, което се отнася до хората с увреждания. След коментар с Министерството на труда и социалната политика ние не възразяваме средствата от 10 милиона да бъдат намалени на 3 млн. лв., които се отнасят до повишаването на социалната пенсия за инвалидност, защото ще бъдат достатъчни за тази целева група. Искам да обърна внимание, че ние сме предложили и едни 5 млн. лв. за подкрепа за лечение лечение на хора с увреждания. Всъщност тук става дума включително и за невъзможността на хората с увреждания да си плащат скъпо струващите упойки и други медикаменти и изделия, изобщо дейности, свързани с тяхното здраве. Казвам го и в памет на едно момче, което си отиде тези дни, и в подкрепа на неговата майка. Те започнаха една кампания, в която искаха евтаназия буквално просто защото не можеха да се справят, включително и с липсата на подкрепа от държавата за финансиране на упойките при стоматологични грижи. Ако ще Ако ще подкрепяме най-уязвимите в условията на ковид, би било добре, уважаеми колеги, да подкрепите тези 5 млн. лв. Ако Ви се струват прекомерни, може би половината от тях,

Уважаема госпожо Председател, колеги, господин Вицепремиер! Уважаема госпожо Манолова, напълно съм съгласна с Вас, че наистина общините трябва да получат подкрепа, но това разпределение, което предлагате, всъщност големите общини имат възможност да формират някакви приходи и да заделят пари за тази цел. Но, извинявайте, накрая ще стане така, че големите общини ще си харчат на воля, а малките пак ще получат трохи. Колеги, трябва все пак да намерим начин така, че наистина малките общини да бъдат подпомогнати. Аз мисля, че предложението на министъра на финансите и на някои от колегите тука това да стане на база на план-сметки или на

Уважаема госпожо Председател, господин Вицепремиер, колеги! Ползвам изказването на госпожа Манолова и предвид на това, че спряхме дискусиите, да подкрепя това, което всъщност е предложението на Националното сдружение на общините в Република България тези 100 милиона допълнителна субсидия да бъдат подкрепени и да бъдат разпределени по механизма, който е предложен от Националното сдружение на общините в Република България. Всъщност този механизъм е предложен от няколко парламентарни групи в залата, включително и от „Изправи се БГ! Ние идваме!“. В този смисъл, понеже и госпожа Зайкова говореше за справедливост, мисля, че най-справедливо е това, което самите общини са решили като като механизъм, а всъщност идеята е базата за разпределение на средствата да бъде взета като пропорционално съотношение на изравнителната субсидия за 2018 г. с коефициент 1,3. Мисля, че това е доста по-справедливо от предложението на колегите от ДПС – тези, които са готови да се състезават, и едва ли не, докато сумата бъде постигната, дотогава могат да получават допълнителни субсидии. Ние от „Демократична България“ бяхме предложили тази допълнителна субсидия да бъде разпределена на база на живущите в общините по постоянен адрес, но след като съгласувахме позицията си със Сдружението на общините, преценихме, че тяхното предложение е по-разумно. В този смисъл бих предложил залата да подкрепи предложението за пропорционално разпределение.

„Не съм казала такова нещо.“) Нека да бъдем откровени и честни към българските избиратели – кога приемаме подкрепата от всички и кога не я приемаме тази подкрепа. Защото вчера това казахте на трибуната – и Вие, и „Демократична България“, и всичките партии, които се наредихте да давате изявления, когато тук беше важно да бъде приет Законът за Националната здравноосигурителна каса и преди това за държавното обществено осигуряване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски. Заповядайте, госпожо Манолова.

от брифинга, който дадохме. Мотивите да не бъдем тук, в тази зала, изобщо не бяха свързани с числата, които се обсъждаха и са свързани с бюджета на НЗОК. Проблемът беше, че изобщо нямаше числа, нямаше приходна част, нямаше § 1. Вие дискутирахте просто, за да дискутирате, без да имате параметри. Видяхте, че днес през целия ден Бюджетната комисия се занимаваше с оценяване на отделните предложения. Така че това беше един безсмислен дебат, тъй като бюджет без числа и без коректни сметки не може нито да бъде обсъждан, нито да бъде приеман. Но имаше и една друга причина, заради която ние излязохме от пленарната залата и моля Ви, удобно, не я забравяйте, защото бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, както и бюджетът на ДОО, както и държавният бюджет, шиканирането, саботирането, бавенето, тупането на топката бяха правени с една цел – този парламент да не приеме нито един закон, свързан с реформата в съдебната система. И недейте да си затваряте очите, признайте го! С приключването на този бюджет този парламент ще приключи и срамът ще бъде за всички, които са препятствали приемането на

И понеже обещах на господин Атанасов, тъй като той не успя да ми направи трета реплика, разбрах, че те коректно са подкрепили и предложението, направено от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за разпределението на тези 110 милиона – толкова останаха, за медицински дейности в бюджета на Здравната каса. Всъщност, пак повтарям, авторът на тези предложения е Българският лекарски съюз, с който всички парламентарни групи се срещнахме и чиито предложения за разпределение на тези средства по пера подкрепихме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Продължаваме с Румен Йончев. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Госпожо Председател, не знам защо възприехте подхода актуализацията на бюджета да не бъде гледана в ресорните комисии. Това вероятно щеше да спести част от парламентарното време тук, а в същото време експертният дебат да се състои там. Всичките тези задълбочени дискусии по всеки един ресор, по всяка една част от актуализацията да се проведат там

Но да се върнем на бюджета. Няколко думи по темата „Земеделие“. Първо, ние ще подкрепим оформящият се консенсус за сумата от 70 млн. лв., които да бъдат заделени за подпомагане на земеделските производители по Механизма за компенсации от кризата ковид. Кризата в земеделието, макар и с известно изоставане, удря много силно този сектор, защото, след като се случи забавянето в сектора „Туризъм“, след като бяха затворени заведения, други институции в продължение на месеци, естествено, вълната стигна и много тежко удря в момента българското земеделие, защото пада потреблението, защото хранителните продукти не се продават толкова много, защото производството се натрупва и в крайна сметка това се отразява на цената на земеделската продукция. В същото време цената на средствата за производство, на ресурсите, на горивата расте силно това прави нашите земеделски производители доста неконкурентоспособни. Затова ние ще подкрепим тази мярка. Но това, което искам да кажа, е, че ни притеснява другата част от предложението на Бюджетна комисия, както както е по вносител, тези само 15 млн. лв., заделени за борба с природните бедствия, в случая конкретно с градушката. Да, имаше много тежка градушка в Пловдивска област, в няколко общини. Реколтата беше тотално унищожена, но и не само реколтата, а и средствата за производство, оранжерии, техника, което поставя въпроса дали тази сума е достатъчна не само за справяне с тази криза, но и със следващи кризи до края на годината, които могат да се случат. Това, което разбрахме в дискусията в Комисията по земеделие, е, че Министерството на земеделието разполага с едни

Едва ли Министерството ще може да си изпълни задачите до края на годината с тези средства, още повече че оценката на щетите от градушката само в Пловдивско все още не е приключила. До 13-и тече приемането на заявления за обезщетения, така че ние все още не знаем колко струва това бедствие, за да можем ефективно и точно да прогнозираме и планираме средствата, които ще бъдат необходими.

помисли и Комисията, и залата, защото нещата вече са в пленарната зала. Аз затова започнах, госпожо Председател, с това, че трябваше тази дискусия да се води първо в ресорните комисии – за необходимостта от повече средства за компенсиране на последствията от градушките и изобщо на природни бедствия до края на годината. Отново подчертавам, ако тази дискусия се беше състояла в съответните комисии – аз не говоря тука само за „Земеделие“, говоря и за другите сектори, там разговорът щеше да бъде много по-спокоен и много по-професионален. Мисля, че сумите щяха да са много по-точни, нямаше да се налагат тези постоянни преизчисления, които правим тук, тези почивки и прекъсвания на заседанията, за да бъдат фиксирани окончателните числа в предложението за бюджета.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, искам да направя едно уточнение по Вашето предложение. Може би не знаете, че преди няколко дни вече е променена Наредба № 9 и хората с увреждания, на които по медицински показания зъболечението им се прави под пълна упойка, всички тези дейности се поемат вече от Националната здравноосигурителна каса.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С колегите от моята парламентарна група бяхме направили няколко предложения – едното беше в приходната част, няколко в разходната. Интересното и иновативното в случая е, че всички предложения в приходната част бяха приети, но тези в разходната – не. Явно това е някакъв нов механизъм господин Каримански да не го боли глава за трети път тази седмица (смях) с предните два законопроекта. Между другото, тук стана въпрос за един брифинг от вчера, който се даваше късно вечерта. Проблемът, господин Каримански, на тези, които си мислите, че са Ви счупили финансовото столче, е, че те седяха всъщност до Вас, защото повечето от предложенията, които бяха приети и объркаха

нямаше как да обвинявате други. Съжалявам, че заради това, което се опитвахме да Ви обясняваме в продължение на две-три седмици, изведнъж тук някои хора заговориха за съдебна реформа в заседание в 8,00 ч. вечерта и един месец по-късно, след като са внесени законопроектите. И сега по-скоро прилича на извинение за това, че не са свършили работа, защото вече усещат, че идва предизборна кампания, колкото да кажат – видите ли, ние имаме някакъв дневен ред. Съжалявам, че госпожа Манолова излезе, защото това всъщност е реплика към нея, която обясняваше как това е приоритет, ама на заседание в 8,00 ч., 50 часа след приключване на процедурата за връчване на мандатите и връщането на последния мандат, извинявайте, това не е реформа, а е по-скоро търсене на извинение, госпожо Манолова. Ако ме слушате отнякъде. Колкото до предложенията, които сме направили, имайки предвид, че вносителите от служебното правителство са предложили 45 млн. лв. за възстановяване на Фонд „Работна заплата“ за заплати на полицаите за месец тук е важно да се каже къде са отишли парите за заплати за полицаите. Ами, както обича да казва един професор от Левицата, те са били изпапкани от служебното правителство – с едно Постановление № 192 от месец май разходите, които господин Рашков е направил, повече от 5 млн. лв., за различни видове съкращение в МВР. Затова няма пари за заплати на полицаите, а не заради нещо друго. В момента ние трябва да оправяме бакиите, създадени от служебното правителство. Логично е да приемем да възстановим тези пари, неразумно изхарчени от служебното правителство, но все пак хората трябва да останат със заплати. Другите предложения, които бяхме направили, бяха на базата на разчетите на Министерството на отбраната за 9 млн. 600 хил. лв.

Друго предложение, което бяхме направили, е увеличение с 6% на възнагражденията на полицаите за последните три месеца от годината, тъй като освен за охрана на границата, те са основните хора, които са на първа линия също така, изнасяйки тежестта в битката с пандемията от ковид. Мислехме, че това нещо е крайно необходимо за българските полицаи, защото техните възнаграждения не бяха повишени с такъв ръст, който ни се искаше. Но като гледам, комисията е отказала това нещо да се случи. А не става ясно впрочем откъде и по какви разчети – така и не чух някакво обяснение, откъде са дошли точните разчети за тези 60 млн. лв., които ни се предлага да разделим по пера, тъй като разчетите на Министерството на отбраната бяха за 17 млн. лв.

от този параграф. В крайна сметка се надявам средствата, които сме гласували, тоест предстои да гласуваме, за справяне с за справяне с бъдещата евентуална мигрантска криза, тъй като малко се дръпна назад в говоренето на служебното правителство – от голяма ескалация до не чак толкова голям проблем, съответно такива бяха и анализите на Съвета по сигурността към Министерския съвет от вчера. Но в крайна сметка тези средства да бъдат целесъобразно разходвани, за което вече следващ парламент ще извършва своя парламентарен контрол. Благодаря.

за България): Благодаря Ви, колеги, за радостното посрещане на трибуната. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Нашето предложение е свързано с подпомагане на секторите, които бяха най-силно засегнати от ковид кризата. Безспорно това, разбира се, са секторите „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“ и Транспортният сектор. Ние предложихме, групата на БСП предложи от това, което е предложило правителството като помощ за бизнеса, от тези 400 млн. лв., да бъдат отделени 100 млн. лв., които да бъдат предоставени специално за мярката 80/20. 80/20. Трябва да кажем съвсем ясно, че тези сектори през последната една година бяха с най-тежките ограничения. В момента 80% от хотелите, които оперират сезонно, са в тежка финансова криза, буквално нямат достатъчно средства, за да покриват оперативните си разходи и да покрият натрупаната вече за последната една година загуба. Затова е изключително важно да осигурим тази помощ, която за тях е и най-приемлива. В това, което се прие в крайна сметка от Бюджетна комисия като редакция на предложения от нас текст, бяха приети тези 100 млн. лв. да бъдат включени в мярката, мярката, разработена от служебното правителство „Запази ме плюс“. Но за нас наистина е важно да е ясно, че тази мярка отговаря на онзи дизайн, който всички познаваме като 80/20 и който касае онези предприятия, които са били с наложени административни ограничения през последния месец, преди месеца, в който кандидатстват за съответната помощ и имат съответния спад в оборота от поне 30%. Ще си позволя да обърна внимание, че ние сме предложили и още една мярка, която няма пряко финансово изражение в в актуализацията на бюджета, но тя касае помощта, която може да бъде използвана отново в сектора на туризма и да даде възможност на българските граждани да потребяват услуги на българската туристическа индустрия. Става въпрос за увеличаването на средствата, допустими в бюджета за издаване на ваучери за храна. Ние сме предложили стойността на тези ваучери да бъде увеличена с 50 млн. лв. до края на 2021 г. По информация, с която разполагаме от Асоциацията на издателите на ваучери за храна, ваучери, предвидени в бюджета за 2021 г. преди актуализацията, ще бъдат изчерпани към края на месец септември. В добавка към тези 50 млн. лв., с които ние искаме да бъде увеличена тази мярка, ние предлагаме да бъде дадена възможност ваучери за храна да бъдат използвани и за закупуване на туристически услуги или туристически пакети на територията на Република България. Смятаме, че по този начин ще бъдат подпомогнати още веднъж именно българският туризъм и българската туристическа индустрия. Силно се надявам, че колегите в залата ще подкрепят и този текст, така както Комисията подкрепи нашето предложение за допълнителни 100 млн. лв. за мярката 80/20. Благодаря Ви. Не виждам. Албена Симеонова? Заповядайте, госпожо Симеонова.

Благодаря. Госпожо Председател, господин Министър! Съжалявам, че господин Василев го няма. Аз също ще говоря за земеделие, тъй като сама аз съм представител на този бранш. Нашето предложение от името на „Демократична България“ за сектор „Земеделие“ в тази кризисна обстановка е да бъдат отделени 70 млн. лв. за справяне с ковид проблемите и 40,5 млн. лв. за останалите проблеми, също свързани с климатичните особености, които сполетяха земеделците в България. Благодаря на Комисията, че са отделили необходимите средства за справяне с ковид.

да сме сигурни, че те наистина ще отидат в чувствителните сектори, в ощетените сектори, каквито са плодове, зеленчуци, животновъдство, пчеларство, оранжерийно производство. Комисията подкрепя принципно нашето предложение за останалите 40,5 млн. лв. Но, за съжаление, ги няма разписани в бюджета. Там са разписани само 15 млн. лв. за градушките. По изчисления на Министерството на земеделието, храните и горите до момента са 150 души. В понеделник е последният срок за подаване на заявления от колегите, които са засегнати от градушките – само 15 млн. Но от градушките не са засегнати само колегите в Пловдивско, градушки имаше и по долината на Струма, имаше и в Северозапада, имаше и в Добруджа, имаше и в Южна България, и в Бургаско. Тези 15 млн. лв. ще бъдат крайно недостатъчни за този наистина пострадал сектор. Скоро имаше протест на лозарите. Един традиционен бранш, какъвто е лозарството в България, в момента има нужда от подкрепа. Тези хора всяка година продават гроздето на по-ниски цени, а производството е все по-скъпо. Така че аз се обръщам към залата и към колегите. Ние всички сме свързани със земята. Всички искаме да се храним с български плодове и зеленчуци и с български продукти.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС направи едно предложение, което касае заделяне на допълнителни 500 млн. лв. за текущи ремонти и за зимно поддържане. Апелирам залата да помислите върху това предложение, предвид обстоятелството, че записаните само 100 млн. лв. няма да стигнат за нищо, а не знаем каква зима ни чака. Аз предполагам, че тези средства, заделени в момента, ще отидат за покриване на разходите за вече извършените пътно-строителни дейности, особено по второстепенната пътна мрежа и когато дойде време да имаме зимно почистване, няма да имаме достатъчно средства. Господин Каримански, съгласен съм, че това не е антикризисна мярка. Поначало философията на ГЕРБ-СДС беше да подкрепим само антикризисни мерки, но в актуализацията на бюджета влязоха и много други. Аз нямам съмнение, че ще има преизпълнение на приходната част. Напротив, убеден съм в това, така че помислете в тази посока. Днес не стана дума за протеста, който беше организиран от този бранш. Явно е, че там има напрежение. Аз имах възможността от моя офис да погледна за какво стана дума – доста, доста хора бяха се събрали. Очевидно е, че това напрежение е свързано с неразплащането, което по една или друга възможност всяка година се осигуряваше, така че нека да помислим дали

господин Свиленски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! От парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ внесохме предложение

Наясно сме, че това не е панацея, наясно сме, че този медикамент се използва само при конкретни показания в конкретен етап от заболяването и след предварителна преценка на статуса на конкретния пациент. Но все пак това остава единственият медикамент, за който има ясно установени правила който е одобрен и включен в протокола за поведение и терапевтично лечение на пациенти с ковид инфекция. Данните за изразходваните средства от началото на годината до момента показват, че възлизат на 58 милиона за шест месеца, което прави средно по 9,5 милиона средства на месец.

осигуряване на необходимите количества ремдесивир до края на тази година. Именно затова беше изключително важно да се увеличат предвидените средства в тази връзка, като същевременно призоваваме...

на употребата на медикамента според базираните на доказателства препоръки, отчитайки действителния статус на конкретния пациент. Благодарим на Комисията, че подкрепи това наше предложение и по този начин даде възможност да се внесе повече сигурност и у пациентите, и у лекарите, и всеки нуждаещ се ще има достъп до съществуващия пълен набор от медикаменти за лечение на инфекцията. Но нека не забравяме, че най-доброто лечение всъщност е превенцията, а ние вече разполагаме със средства за превенция и това са ваксините. Затова апелирам отново: нека да покажем на всички българи, че вярваме във ваксинацията и че това е правилното решение за справяне с пандемията. В така увеличената сума за Министерството на здравеопазването са включени предложените от нас и колегите от „Демократична България“ 3 млн. лв. за реконструкция на МБАЛ „Лозенец“ и за преместване на педиатричните отделения в нея. Но ние ще настояване за допълнителна редакционна поправка, така че тази сума да бъде конкретизирана чрез добавяне на нова точка – буква

Искам първо да благодаря на всички колеги от Комисията по културата и медиите, благодаря на Вас персонално, госпожо Председател, на нашия председател господин Биков, на заместник-председателите Филип Станев,

Като за финално изказване, госпожо Председател, искам да кажа една добрина новина за 46-ият парламент, а това е, че благодарение на усилията на цялата Комисия по културата и медиите ние успяхме да минем бюджета, въпреки че не ни беше възложен, самовъзложихме си го направихме най-доброто, което беше възможно за тези три месеца, които остават. Колеги, днес Комисията взе решение да гласува

Да, те са малко, но хората от културата винаги изкарват своите пари. Тези средства са дадени, но искам да изчета на всички Вас какво те ще получат, когато кандидатстват по проектите. 2 млн. 400 хил. лв. са за финансова подкрепа на артисти и изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в условията на извънредната ситуация.

и, разбира се, 4 млн. 200 хил. лв., които да бъдат в подкрепа на любителското творчество. Разработена е нова програма нова програма и нейната разработка е започнала в предходното правителство, но сега може да се реализира за първи път. 500 хил. лв. са за подкрепа на творческите проекти в областта на визуалните изкуства. 5 милиона е сумата, която беше също внесена от редица колеги за компенсиране на увеличените разходи за електроенергия на държавни, общински и регионални институти – да го знаете, защото всеки един от нас трябва да го знае за регионите си. Разбира се, увеличаваме и възможността да има административен капацитет. Парите са важни

които ще се проведат до края на 2021 г. Затова само можем да пожелаем успех на Национален фонд „Култура“ и на всички, които могат да се възползват от тези проекти.

Не виждам. Закривам дебата и преминаваме към гласуване. гласуване. Колеги, моля Ви да се съсредоточим върху гласуването. Започваме с първото неподкрепено предложение на Ивайло Кожухаров и група народни представители по т. 1. Оттегляте ли го? Предложението е оттеглено. Преминаваме към следващото предложение на Десислава Танева и Чавдар Божурски. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към гласуване по § 5 и предложение на Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

Предложението е подкрепено в едната си част и неподкрепено в останалата част. Предложено беше разделно гласуване между неподкрепеното предложение по т. 3, буква „а“ за т. 8 да отпадне и подкрепената останала част и да се гласува на два пъти.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, господа министри! Моля за прегласуване, тъй като не стана ясно в залата това, което предлагаме. Аз моля за подкрепа на нашето предложение – в т. да отпадне сумата от 16,3 милиона, предвидена за КЕВР, защото след това, за да не създаваме дисхармония в бюджетната процедура, ще Ви предложим точно в кой ред да бъдат записани тези средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на прегласуване отпадане на т. 8 от предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, което не е подкрепено.

не е, като пише, че е прието предложението – за 119, против 94, въздържали се 6?! Предложението е прието, тоест отпада т. 8 – „Комисията за енергийно и водно регулиране в размер до 16 млн. 300 хил. лв. за изплащане на дължими суми в изпълнение на съдебни решения.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както обещах, ние категорично знаем, че нямаме право в момента да Ви предлагаме нов текст. Ние бихме подкрепили и направили това предложение, което беше направено от Младен Шишков и което не беше прието от Комисията. Странното е, че е прието в приходната част за 77 милиона, но не е прието в разходната част. Аз не съм бюджетар, но ми звучи странно. Предложението е следното – не внасяме нов текст: 1, на ред 1 „Приходи, помощи и дарения“, 1.4 „Данък върху добавената стойност“ сумата се увеличава със 16.3.“ Това, което току-що гласувахме, да отпадне от бюджета. Предложеното от господин Шишков е 77 милиона, нашето предложение е да заменим само цифрата, за да не създаваме колизия и да правим нови предложения, както беше обосновано: „канализации, малки пречиствателни станции и водопроводи за малките общини“, това, което прецени МОСВ. Това е предложението. Благодаря Ви. Добре, ще го предложа, като стигнем. Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители в останалата неподкрепена част. Гласували

Преминаваме към предложението на Красимир Вълчев и Петър Николов, неподкрепено от Комисията. Гласували

Гласувайте сега предложението на Младен Шишков, а после ще предложа тази сума от 16.3 да я гласуваме в 1.4. Заповядайте, господин Добрев.

Ако Вие в момента подложите на гласуване основното предложение за 77 милиона и пленарната зала го отхвърли, тогава няма да има предложение, на което да се направи редакционна поправка. Тоест според мен правилният начин е да подложите първо редакционната поправка – 77 да стане 16.3. Ако това бъде прието от залата, тогава да предложите да се гласува основният текст с коригираните милиони в него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Но на мястото на отпадналата т. 8 ли да го заменим?

това предложение има редакционна поправка. Трябва да гласуваме редакционната поправка в това предложение. Ако тя бъде приета… Точно така. Вместо основния текст с редакционната поправка и залата да го приеме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Добре. Благодаря Ви, господин Добрев. Подлагам на гласуване замяната на „числото 77 милиона“ със „16.3“ по предложението на Младен Шишков и група народни представители.

като думите „на два хеликоптера за гасене на пожари“ се заменят със „за ремонт на хеликоптери, пригодни за гасене на пожари от въздуха с готовност 31 май 2022 г.“ Гласували

Подлагам на прегласуване така направеното предложение, което току-що гласувахме – до ал. 9 включително, с направената редакционна поправка. Гласували

въздържали се 96. Предложението не е прието. Преминаваме към предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

е отхвърлен. Предложение на Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

е прието. Започваме с първото предложение на господин Гаджев за разделно гласуване от т.

Предложението е прието и ал. 8 отпада. Преминаваме към следващото предложение на Георги Ганев предложение на Георги Ганев в т. 4 на страница 34, да се създадат букви „д“ и

Гласували 197 народни представители: за 107, против 41, въздържали се 49. Предложението е прието. (Шум и реплики.) Искате ли прегласуване?

Ганев: „Разходи за реконструкция, реновиране и логистика по прехвърляне на дейността на СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ в МБАЛ „Лозенец“ в размер на 3 милиона“.

преминаваме към следващото предложение на Николина Ангелкова на страница 35 „За подпомагане на бизнеса в областта на туризма в размер до 70 млн. лв. както следва: до 60 млн. лв. за оборотен капитал, до 7 млн. лв. за възстановяване на изплатени суми от нереализирани пътувания до 3 млн. лв. за екскурзоводите“. Моля, режим на гласуване.

Това е предложение, направено в залата – редакционна корекция за разделяне на сумата.

В такъв случай няма смисъл да подлагам на гласуване предложението на Ивайло Кожухаров, защото се обезсмисля. Прегласуване.

Ако е едно и също, тогава не знам кой запис е по-точен и по коректен. Подлагам на прегласуване предложението на Николина Ангелкова. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Ивайло Кожухаров – 60 млн. лв. за подпомагане на туристическия сектор с безвъзмездни средства, 6 млн. помощ, насочена към туроператорите за възстановяване средствата от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 и 4 млн. лв. еднократна помощ за екскурзоводите. Гласували

Преминаваме към предложението на Деница Сачева в т. 3: „Министерството на труда и социалната политика в размер до 214 млн. 600 хил. После има намаляване от друго място. Ако искате после заедно да ги гласуваме, а сега само да гласуваме отпадането на буква „а“: „Разходи за месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсията до линия на бедност по чл. 64а“ и нова буква която гласи: „Разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и „Главна инспекция по труда“ за месеците октомври, ноември и декември във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд в овладяването на пандемията COVID-19.“

Преминаваме към предложението на Иван Иванов и Христо Гаджев: „Разходи в размер на 60 млн. 516 хил. лв. за обезпечаване дейността на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск, както следва: като трансфер от централния бюджет към Министерството на отбраната в размер на 20 млн. 200 хил. лв.; Министерството на вътрешните работи 37 млн.

12, стр. 35 – за изплащане на обезщетение за земеделските производители и домакинствата засегнати от градушката на 28 август 2021 г. в региона на Пловдив област – 15 милиона. Средствата да бъдат разпределени от Областната администрация – Пловдив, чрез нарочно създадена междуведомствена комисия. Гласували

Моля за тишина в залата. Моля, режим на прегласуване. Гласували 215 народни представители: за 160, против 38, въздържали се 17. Предложението е прието. Преминаваме към т. 13 – Министерството на културата, господин Биков, Министерството на културата

Подлагам на гласуване предложението на Красимир Вълчев в т. 17 да звучи по следния начин: „За подпомагане на бюджетите на образователните институции в размер 23 милиона, в това число 15 милиона за държавните висши училища и 8 милиона за системата на предучилищното и училищното образование, което е определено от Съвета на ректорите, съответно от Министъра на образованието и науката.“ Гласували

Преминаваме към предложението на Зафиров, допълнено от Гаджев, което което е за т. 19 „Увеличава капиталовите разходи на Министерството на отбраната с до 5 млн. лв. за възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно управляема

Редактирам т. 19 „Система за наблюдение на границата – дрон“. Сумата е същата, текстът е редактиран от Гаджев, Зафиров.

„За възстановяване годността за използване и надграждане на способностите на дистанционно управляема

Припомням, понеже в редакционното явно нещо е изпаднало. Нашето предложение беше трансферът към общините да бъде 370 милиона. Това е отделно гласуване. Второто гласуване, което искаме – сумата да бъде разпределена не както колегите от ДПС предлагат, а да бъде разпределена чрез изравнителната субсидия от към 2018 г.

Параграф 1, т. 1 на ред едно „Приходи, помощи, дарения“ сумата се увеличава с 370 милиона. На ред 1 „Данъчни приходи“ сумата се увеличава с 370 млн. лв. На ред 1.1 „Корпоративен данък“ сумата се увеличава със 100 млн. лв.

КАПОН: Вижте сега, ние може всички да сме от различни партии, но когато стане въпрос за Пловдив, много бързо се събираме. Така че, ако обичате, хайде малко по-кротко.

за други целеви разходи, включително за местни дейности. Базата на разпределение на средствата да бъде процентното съотношение на общия размер на изравнителна субсидия за 2018 г., коригирана, в случая тук коефициентът е 1,3, трябва да бъде 0,352.

Госпожо Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господа министри! Нека някой да ни обясни какво точно гласувахме, тъй като тук се размахваха числа – 100, 370, сменя се единият текст, съгласуван ли е с другия текст… Така и не стана ясно в момента какъв вид има това, което гласувахме в момента. Така че някой поне да ни го обясни и кое число гласувахме, тъй като аз чух, че гласувахме 370, после се оказа, че гласуваме 100. Тоест някой да ни обясни какво точно гласувахме? Как изглежда текстът?

на Комисията, който беше, това да е предложението да кандидатстват общините към Министерството на финансите – да бързат там с фактури, всичко да става по-бързо, и алтернативата беше чрез субсидията.

Заповядайте по начина на водене. Да видим какво е това по начина на водене. Дадох възможност на госпожа Капон, тъй като каза, че е направила редакционна поправка, аз не съм водила и затова не я знаех тази поправка. (Реплика от народния представител

Искам да Ви кажа, че както противопоставянето и хаосът, така и подобно веселие могат да Ви излязат през носа. Моля, вземете мерки!

под ръководството на господин Каримански, партиите са се обединили как да изглежда този бюджет, настъпва нещо подобно. Давайте думата да чуем господин Каримански,

Имахте и Вие редакционна поправка. Не, то е прегласувано. Предложението е прегласувано, няма как да бъде... (Шум и реплики.) И в текста на ал. 6 също са 100 милиона. Въпросът е начинът на разпределяне, доколкото разбирам.

Ние ги гласувахме, но отхвърлихме и оставихме текста по вносител – прие се. Господин Добрев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, по начина на водене. Моля да продължим с гласуването на редакционните предложения, които Вие предварително сте записали. Не е нормално, след като веднъж имаме записани редакционни предложения и е свършил дебатът, изведнъж някой народен представител да се присети, че е забравил нещо да предложи и да излезе на трибуната и да се опита

но факт е, че ги няма писмено при мен, не са дадени или са ми подадени от председателстващия. Продължаваме с предложението на Албена Симеонова в т. 12 – Министерство на земеделието, храните и горите вместо 15 млн. лв. – 40,5 млн. лв. Моля, режим на гласуване. То не е редакционна, то е коренна промяна на числото.

Данък върху добавената стойност – 1,4. Или не е така? Тези 16,300 милиона? Не. Само това, което приехме като нова т. 8 –накрая, на мястото на КЕВР. Обяснете, господин Каримански,

Ред 5.1 по Централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията цифрата „115

се заменя с 1 699 399,2. След това на страница 34,

Не, сега са предложенията на Каримански и след малко ще гласуваме целия параграф с всичко, прието дотук.

Предложението е прието. Всичко дотук мисля, че е гласувано. Сега подлагам на гласуване окончателната редакция на Комисията за § 1 с всички приети дотук предложения. (Реплики.) Гласували

Господин Каримански, моля да продължите с докладването. предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители

Преминавам нататък. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

В ал. 2, ред 4 „Политика в областта и развитието на системата на МВР“ числото „203 390,8“ се заменя с „208 390,8“.

Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Силви Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията взе решение да бъде обсъдено в пленарната зала

Затова предлагам това предложение, което е направено, да го обсъдим в частта „Преходни и заключителни разпоредби“.

се правят промени в много членове – дотук имаше на Минчо Христов едно неподкрепено предложение, къде са отразени всички тези приети предложения във всички тези различни членове? ДОКЛАДЧИК ЛЮБОМИР

Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Росен Желязков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Росен Желязков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя Комисията предлага да се създаде нов §

а) на ред 2 „За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и в транспорта в планински и други райони“ числото „32 000,0“ се заменя с „47 000,0“; б) на ред „Всичко“ числото „238 000,0“ се заменя с „253 000,0“.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Димитър Делчев. Комисията не подкрепя предложението: „Създава се нов параграф: „§ … В чл. 50, таблицата, се таблицата, се правят следните промени: 1. Област Перник, община Перник – в колона 6 сумата се увеличава с „2 700,0“.“ Предложение на народния представител Георги Ганев. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Ганев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

1 октомври 2021 г. – за второ и всяко следващо дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето – 6500 лв.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението: „Създава се § 1и: „§ 1и. Създава се чл. 63а: „Чл. 63а. За учебната 2021 – 2022 г. на на семействата, чиито деца са записани във втори, трети и четвърти клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване част от разходите в началото началото на учебната година, при условията и по реда на Закона за семейни помощи за деца.“ деца.“ Създава се чл. 64а. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен. бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Създава се нов § 3: „§ 3. В чл. 66 Комисията не подкрепя предложението. Създава се нов § 3: „§ 3. В чл. 66 накрая се добавят думите „до 31 август, а считано от 1 септември – в размер на 1 лев.“

§ 4. „§ 4. В чл. 106, ал. 4 думата „декември“ се заменя със „септември“.“ Предложение на народния представител Христо Гаджев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. „Чл. 106 се отменя.“ Предложение на народния представител Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията не подкрепя предложението. „Параграф 4 се изменя по следния начин: „Отменя член 106.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов чл. 110. 110. „§ 5. Създава се чл. 109.“ Предложение на народния представител Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. „1. Параграф 5 отпада.“ Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6: „§ 6. Създава се чл. 109: „Чл. 109. (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач на Общността

Средствата по ал. 1 се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства текущо дължими към 31.12.2019

Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред, съгласно изискванията на ал. 2, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за държавни помощи. Средствата се предоставят чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е администратор на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи.“ Предложение на народния представител Росен Желязков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. § 7: „§ 7. Чл. 110. „Летище София“ ЕАД превежда 60 млн. лв. от наличните парични средства, извън натрупаните средства от летищни такси до датата на отнемане на лиценза му за летищен оператор, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.“ Предложение на народния представител Росен Желязков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Данаилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: „§ 8. Създава се чл. 111: „Чл. 111. (1) Държавата предоставя на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници безвъзмездни средства в общ размер до 40 000,0 хил. лв. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия, по ред и в размер, съставляващ процент от приходите на съответния автобусен превозвач за 2019 г., определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за държавните помощи“.“

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. Създават се чл. 112 и 113: „Чл. 112. (1) Държавата предоставя на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г. безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лева. (2) Безвъзмездните средства се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не-повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019

96.04 независимо дали е основен или допълнителен. Когато едно предприятие е упражнявало дейност, попадаща в повече от един от допустимите по схемата кодове, независимо дали е основен или допълнителен, оборотът по тях се сумира за определяне на размера на спада. Чл. 113. (1) Средствата по чл. 112 се предоставят при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Безвъзмездните средства се получават при спазване на правилата за държавни помощи. (2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 10. Предложение на народния представители Христо Гаджев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. „Създава се нова преходна и заключителна разпоредба със следния текст: §... „Министерският съвет, по предложение на министъра на отбраната, компенсира намаления с постановление на Министерския съвет № 192 трансфер от централния бюджет към министерство на отбраната.“ Предложение на народния представител Предложението е оттеглено.

правят следните изменения регистъра по ал. 1 се вписват организации, осъществяващи дейност: 1. по-малко от една година преди вписването; 2. от една до три години преди вписването; 3. над три години преди вписването. (3) Организациите по ал. 2, 2 и 3 се вписват в регистъра, ако над половината от приходите им са от дейност, свързана със създаване и разпространение на творчески продукт или от културна дейност. Чл. 15б. Министерството на културата създава и поддържа публичен информационен регистър на културните дейци и независимите артисти, упражняващи професия или осъществяващи дейност съгласно приложението чл. 15, ал. 11. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата, а информацията се съхранява чрез електронна база данни, управлявана от информационна система.“ Останалите параграфи се преномерират съответно. Предложение на народния представител Николина Ангелкова и група народни представители.

представители Пламен Данаилов и Кирил Симеонов. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Николина Ангелкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението в частта за туроператорите, което е отразено на систематичното му място в § 1, и не подкрепя предложението в останалата му част.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

На микро-, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването или друг компетентен орган при извънредна епидемична обстановка са преустановили или ограничили дейността си, се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период от 2019 г., съответстващ на периода на преустановяване или ограничаване на дейността, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване или ограничаване на дейността. За предприятия, които след 1 януари 2021 г. са започнали/възобновили дейност, която е преустановена или ограничена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването или друг компетентен орган, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена или ограничена дейността. Средствата по предходното изречение се предоставят за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване или ограничаване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на микро-, малки и средни предприятия, отговарящи на критерии и по ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. В процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена на лица, които нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2021 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени,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

- ДВ, бр. ...) се изменя така: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Средствата по ал. 3 се предоставят по ред, определен с наредба на министъра на туризма, и при спазване на правилата за държавни помощи.“ 2. Алинея 5 се отменя.“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 в чл. 26, ал. 1, изречение първо след думата „използват“ се добавя „български“, а след думата „туризъм“ се добавя „или на самите въздушни превозвачи“.“

При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1 – 3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера.“

Благодаря, госпожо Председател. Бих искала да се обърна към колегите в залата да обърнем внимание и независимо че не е допуснато за разглеждане моето предложение и на група народни представители за това да удължим срока за ДДС – 9% в туризма, особено за ресторантьорите, до края на 2022 г. все пак да го подложите на гласуване в залата, защото смятам, че това е една изключително важна и работеща мярка. Особено предвид това, че всички мерки, които в заповедта на министъра на здравеопазването на първо място касаят ресторантьорите, заведенията. Важно е тази мярка, която се доказва, че е работеща, да продължи поне до 2022 г., за да може да подпомогне максимално този сектор. Също така по отношение на останалите предложения, които съм направила, обръщам внимание, че те двете са взаимно свързани по отношение на промените в чл. 26а и чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение вследствие пандемията от COVID-19. По отношение на чл. 26а също така ще помоля да го подложите на гласуване, защото в разговори с представителите на туроператорите, на турагентите и на всички, които членуват в сдруженията, които ги представляват, споделиха своите проблеми с това да кандидатстват и да получат максимално бързо средствата, които са им отпуснати, в случая по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, тъй като вече три месеца чакат тези средства да достигнат до тях, за да може по-бързо да се администрира процесът и мерките, които се отпускат на туристическия сектор, в случая на туроператорите, за да посрещнат последиците от пандемията с COVID-19 и в случая най-вече за възстановяването средства на своите клиенти за нереализирани пътувания е необходимо да се промени ал. 4 на чл. 26а, така, както я изчете госпожа Пешева, за да може наистина туроператорите максимално да се възползват. По отношение на чл. 26б изменението, което предлагам отново е вследствие на дискусията, която проведохме с работодателските организации и всички организации в сектор „Туризъм“. Знаете, че за да може да се ползват отново мерките, които да подпомогнат сектора, е необходимо да има заповед на министъра на здравеопазването. Ние бяхме свидетели, че се взимаха мерки и на областно ниво от регионалните здравни инспекции. Промяната, която съм предложила, именно касае тези мерки да могат да се ползват, ако се преустанови или ограничи дейността на микро- малки и средни предприятия, не само вследствие на заповедта на министъра на здравеопазването, но и на други органи, каквито са в случая регионалните здравни инспекции. Така че исках това да поясня и разчитам на Вашата подкрепа. Благодаря.

го подложа на гласуване и Народното събрание да реши дали да гласува Вашите предложения. Заповядайте, господин Данаилов. Госпожо Председател, моето изказване е във връзка с това, което Вие казахте като иновативен подход на Комисията, това предложение, което няма санкция. То няма санкция, свързана… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Те са три предложения, доколкото разбрах, господин Данаилов. ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ: Да, но то няма санкция на Комисията, защото е свързано с Агенция „Пътна инфраструктура“ и договорите, които касаят редица плащания, но и промени в законодателството. Нашата позиция, на „Има такъв народ“, е, че ние подкрепяме това да бъдат платени парите на строителите, които са си свършили работата, защото задължително трябва да има и пътно поддържане, и зимно поддържане през очаквания ни зимен период. След консултация вътре и в групата не можем да подкрепим промените в Закона за обществените поръчки. Те ще наложат редица ограничения на фирмите и ще затруднят кандидатстването по обществени поръчки. Също и неподкрепяме промените в Закона за ДДС. Заради това нашето предложение е тази точка да бъде гласувана отделно.

Заповядайте, господин Добрев. редакции в текстовете, предлагам да отпадне § 6 по вносител. Той касае Закона за енергетиката – „Фискални правила“, по отношение на това какъв да бъде размерът на на парите за дрехи и разни такива неща, които нямат отношение към актуализацията на бюджета. Нямат никакъв фискален ефект, тъй като те не се отразяват в нито в приходната, нито в разходната част на бюджета. Не е място сега в актуализацията на бюджета ние да създаваме правила за финансова дисциплина в КЕВР или каквото е това тук. Благодаря.

Предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето и четвърто от Правилника прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо,

на приетия на първо гласуване Законопроект. Предложение на народния представител Петър Чобанов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде §13: „§ 13.

В чл. 66 се създава ал. 9: „(9) В данъчен склад може да се складират енергийни продукти с код по КН 2713 20 00 и 2715 00 00, които се водят отделно в отчетността на данъчния склад по чл. 47, ал. 1, т. 8. Складирането може да се извършва,

за потребление на акцизни стоки ще се надвиши определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение, допустимо е лицензираният складодържател да надвиши определеното и предоставено обезпечение, след като е уведомил директора на компетентната териториално дирекция и е представил документ, удостоверяващ, че сумата е постъпила по сметка на Агенция думите „банкова гаранция“ се заменят с „банкова/и

срока на тяхното действие“.“

Благодаря Ви, госпожо Пешева. Откривам официално дебата – имате думата за изказвания по всички тези текстове. (Реплики: „Няма.“) Няма, ами да пусна звънеца за гласуване, защото няма и хора.

2, внесено е от министър Василев и Министерството на финансите за решаване как да почистим от неизправните или тези, които са си свършили някакви ангажименти, но как ще се наложи да чистим зимата. Казвам го, защото оставихме неразгледани текстове всяка парламентарна група да може да обсъди какво би подкрепила и какво не. Ще помоля министъра на финансите да каже на колегите народни представители за целия казус, за да вземем решение какво правим – узаконяваме ли списъка, подкрепяме ли промени в Закона за ДДС и ЗОП, или не? Нашата парламентарна група няма да подкрепи промените. Казвам го, за да не се изказвам втори път. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Капон. Господин Йорданов, заповядайте. Уважаеми колеги, ще Ви кажа нещо, което знаете по принцип, но всеки път, когато се гласува бюджет, тогава има пълно мнозинство в залата. „Има такъв народ“ сме единствената партия, която в момента ще предложи нещо, което ще облекчи, а няма да натоварва бюджета, защото всеки един от Вас, който излиза тук, иска някакви милиони за някъде, ние ще направим обратното – да спестим милиони. Знаете, че два милиона и половина българи поискаха на референдум субсидията на партиите да бъде 1 лв. Не знам дали знаете, но „Има такъв народ“ е единствената партия, която взема само 1 лв., а останалите ги оставя в бюджета. Ако надмогнете партийната си алчност, в момента ще спестим на държавата до края на годината 8 млн. лв., които ще останат в бюджета. След като всички говорите за криза, за ковид мерки, за съпричастност,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Йорданов, бих размислил върху Вашето предложение, ако ми кажете за това, че не направихте правителство, колко ще изхарчим сега за изборите?

Ще Ви припомня защо не направихме правителство – защото нито една партия в този парламент не го подкрепи. (Реплики.) Даже всички предварително заявихте, че няма да го подкрепите. Публично заявихте, че няма да го подкрепите, затова няма правителство и ще има избори, защото всички Вие провалихте кабинета на „Има такъв народ“. След това не се разбрахте, въпреки че имате мнозинство. Хайде, колеги, един път да постъпите честно! Видяхте, че изборите, които ние спечелихме, го направихме с около 200 хил. лв. (силен шум, реплики Всички изхарчихте милиони! Хайде да видим колко Ви пука за хората и дали ще си бръкнете в собственото джобче?! Благодаря Ви, господин Йорданов. Имаше направено процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Моля, режим на гласуване на

режим на гласуване на процедурното предложение за прекратяване на дебата.

за 50 високопроходими пожарни, които могат да спасят много българска гора и човешки животи. Обръщам се към всички Вас – от всички парламентарни групи:

Преминаваме към следващото предложение. Комисията предлага създаване на нов § 2. Гласувайте нов § 2 по Комисия.

въздържали се 30. Предложението не е прието. Преминаваме към § 2 по вносител. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен. Гласуваме отхвърлянето на § 2.

отхвърлен. Гласуваме отхвърлянето на § 2. Гласували 173 народни представители: за 171, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Текстът е отхвърлен. Предложение на Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

не подкрепя предложението. Гласували 206 народни представители: за 54, против 148, въздържали се 4. Предложението не е прието. Предложение на Красимир Вълчев и Петър Николов. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

въздържал се 1. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване по § 5 и предложение на Пламен Абровски и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

193 народни представители: за 67, против 103, въздържали се 23. Предложението не е прието. Текст на вносител и окончателна редакция на § 5, който става § 6 за чл. 109. Моля, режим на гласуване.

Делян Добрев – предложение за отхвърляне на промени в Закона за енергетиката за изплащане на представително облекло на членовете на КЕВР включително отличия, предметни награди и така нататък.

Подложихме на гласуване отхвърлянето на параграфа, в която се правят промени в Закона за енергетиката, тоест този параграф отпада от Закона. Няма промени в Закона за енергетиката. И следва преномерация. Тя ще бъде направена автоматично от „Финални текстове“. Предложение от Христо Гаджев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението.

направени няколко поредни предложения от различни народни представители, които не са разгледани и гласувани в Комисията по бюджет и финанси, тъй като противоречат на принципите и обхвата на приетия Законопроект. Тъй като това е санкция на Народното събрание и този въпрос беше поставен от госпожа Ангелкова, аз съм длъжна да го поставя на гласуване – дали да допуснем до гласуване тези предложения. Режим на гласуване за допуск на тези предложения. Да, за допускане и против недопускане. Ангелкова е направила предложение да бъдат гласувани нейните и всички останали такива предложения. В случая се гласува за да бъдат разгледани или против – да не бъдат разгледани и гласувани. Комисията е казала, че не разглежда и не гласува предложенията, но това съгласно конституционните решения е задължение на Народното събрание да го реши. Гласувайте предложението на Николина Ангелкова.

Следващо предложение – Мая Манолова и група народни представители за нови чл. 15а и 15б. Комисията не подкрепя предложението. Страница 33а. Моля, режим на гласуване.

Предложението не е прието. в неподкрепената част за нов § 8 на страница 36. Моля, режим на гласуване на предложението в неподкрепената му част.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Само да поясня за какво гласуваме. Става въпрос за промени в чл. 26б и чл. 26а, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които не са свързани с допълнителни средства и допълнителен бюджет, а с улесняване на администрирането на мерките, които ще получат представителите на туристическия сектор. В чл. 26а става въпрос – средствата, които ще постъпят към туроператорите, за да могат да възстановят парите на своите клиенти…

А чл. 26б – промяната, която предлагам, е да може мерките, които се ползват от микро-, малки и средни предприятия, да се ползват не само при заповед на министъра на здравеопазването, но и при заповед на регионалните здравни инспекции. че в момента се издават заповеди на РЗИ на ниво област и е много важно този текст да бъде променен, за да може мерките да достигат до бизнеса. Това е сериозен проблем и обръщам внимание, защото мисля, че не се разбра. Благодаря Ви.

предложението в неподкрепената му част. Гласували 214 народни представители: за 62, против 110, въздържали се 42. Предложението не е прието. Сега преминаваме към следващото предложение на Николина Ангелкова за чл. 26а. Комисията не подкрепя предложението.

предложение на Комисията за създаване на § 11, който става § 10 в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение – страница 39. Моля, режим на гласуване.

предложение на Комисията за създаване на § 12, който става § 11 – промени в Кодекса за социално осигуряване. Моля, режим на гласуване.

Гласували 207 народни представители: за 204, против 3, въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към предложение на Комисията за създаване на § 13, който става § 12 – промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Моля, режим на гласуване.

И сега стигаме до предложението на Мария Капон и Пламен Данаилов за Агенция „Пътна инфраструктура“. Заповядайте, министър Василев. Благодаря. Госпожо Председател, колеги! Може би е добре да обясним за какво става въпрос като казус, после ще Ви изчета и текста на предложението. Това, което е допуснато от Комисията до залата – става въпрос за договорите за текущ ремонт на Агенция „Пътна инфраструктура“.

след това са направени от Агенция „Пътна инфраструктура“ възлагания, които значително надхвърлят сумата, на която е сключен договорът. Договорите са сключени по ЗОП. Тук не става въпрос за автомагистрала „Хемус“, става въпрос за текущите ремонти и зимната поддръжка само да кажа. Договорите са сключени по ЗОП. Много често възлаганията са в пъти над сумата на договора. Законът за обществените поръчки позволява тези договори да бъдат анексирани само до 50% от оригинално сключената сума. ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки дава ограничение, че сумата, ако се променя в анекс, тя може да бъде до 50% от оригинално сключената сума. Това, което се предлага, е Агенция „Пътна инфраструктура“ да получи разрешение със санкция на парламента да сключи анекси, които са на стойност, по-голяма от тези 50% до стойността на фактурираните, сертифицираните и реално изработените до края на 2021 г. дейности. Това е много важно решение, тъй като става въпрос за около 1 млрд. Това, което е в предложението, освен това разрешение, позволява да се сключат и да се направят допълнителни възлагания на стойност до 100 милиона по тези договори за зимната поддръжка тази зима, за да сме сигурни, тоест, ако това не се направи, няма кой да чисти пътищата – директно да го кажем в прав текст. Няма кой да ги осолява, няма кой да ги чисти, тъй като няма как на тези фирми да бъде платено и как те да могат да извършат пътната поддръжка през зимния сезон. Никога сезон. Никога не сме правили подобно нещо, тъй като има правени плащания по тези договори в нарушение на договора за обществените поръчки и така нататък – да не влизаме в детайли. Това е първата част на предложението. Втората част на предложението включва промени в няколко закона, които всъщност затягат режима на обществените поръчки в Закона за обществените поръчки, примерно в чл. 111, ал. 1 или ал. 3, където се изискват обезпечения, се казва, че възложителят може да изисква, може и да не изисква – идеята е винаги да може да изисква обезпечения има предложени също така промени, които позволяват да се събира повече информация от фирмите, когато подават данъчни декларации, да подават касовите наличности и дали фактурите им са платени. Предложението го имате пред Вас. Моето предложение и това, което чух от групата на „Има такъв народ“ и от други колеги, е, че те искат предложението да бъде разделено на две части: първата част, която позволява да се разплатим с фирмите за извършената работа до края на годината

ние сме… Аз казах: намериха се двама със смелостта да го внесат. Нали? Така че сега Ви предлагам, госпожо Председател, нека всички парламентарни групи да си кажат мнението: какво мислят по справката, по таблицата, по Законопроекта, въобще какво да правим? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Да, благодаря Ви. Имате думата за отношение, всяка една група. Заповядайте, господин Чолаков.

Трябва да има санкция все пак. Има правилник, ама аз чета текста, той е някакъв пожелателен. Заповядайте, господин Чолаков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не знам дали изобщо трябва да взимам отношение по това, което се предложи току-що, и понеже вече спирам да считам себе си за юрист, ще Ви помоля, Вие госпожо Председател, била сте, дето се вика и директор на Правната дирекция тук толкова години, да ни кажете на какво нормативно основание се случва това нещо – Народното събрание да дава,

какъв е правният ефект от едно такова решение на Народното събрание и изобщо има ли прецедент това нещо да се е случвало? Това е едното, което искам да попитам и второто е, колеги, как си представяте точно, че така с някакъв устен доклад тука ние започваме да променяме Закона за обществените поръчки.

Господин Василев ми показа текста. Аз имам само притеснение, че текстът е малко пожелателен, трябва да стане императивен, защото така, като го чета…

Това е правен скандал. Никакви не са ми тези фирми, не ме интересуват, не знам за какво става дума, но Ви казвам, че е абсолютен правен скандал Народното събрание да дава декларация, че някакво ведомство може да прекратява договори. Това никога не се е случвало. Просто

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Съжалявам, че толкова късно и през нощта трябва да…

да наруши Закона за обществените поръчки. Кражбите им през всичките години, които изкараха и вчера строителните работници на протест… Вашите неплащания, господин Нанков, изкараха работниците, но в каква ситуация сме? Фирмите са си свършили работата. Работниците са си свършили работата. (Шум и реплики от

Или да дойде тук да обясни на целия български народ какво е правил с парите на българските данъкоплатци през „Автомагистрали“ и през тези поръчки. Господин Нанков, не съм объркал нищо. Излезте и кажете защо не сте си платили на фирмите! Излезте и кажете защо няма кой да почиства и да поддържа зимното почистване, при положение…

Другото обаче може да стане, ако не го направим, държавата в зимните месеци да остане и ще остане без зимно поддържане, защото фирмите, които поддържат, са същите тези, на които не са платили и които няма как да функционират. Нашата позиция е тези двама министри да излязат и да обяснят какво са свършили, какво са направили, за да ни докарат до положение парламентът в 1,00 ч. през нощта Нека да обяснят и ще Ви кажем как ще гласуваме, но не може да остане този въпрос на гърба на народните представители, а двамата министри да стоят седнали срещу нас и да се спотайват. Ела тук от трибуната, Нанков, и обясни защо не си платил на фирмите.

Моля без подвиквания в залата. Беше открит за дебат целият законопроект, докладът също. Защо никой не взе думата досега? Закрихме дебата и сега започнахте да се изказвате!

Моля наистина всички колеги юристи в залата, ама наистина от сърце Ви моля, да излезете и да ми обясните какво точно ще гласуваме, каква е неговата юридическа стойност и как законодателният орган променя договорни отношения.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Действително сме изправени пред много екзотична, бих казал, юридическа конструкция. На нас ни се предлага поръчки, които са наследени от управлението на ГЕРБ, да ги санираме, което обаче какво означава? Да осуетим ефективното разследване, проверки и потенциално реализиране на юридическа отговорност. Ние от „Демократична България“ няма как да направим това. Съжалявам, но това екзотично, да не го нарека скандално решение, надявам се, няма да мине през този парламент. Ако го направим, всички обещания, че така не може повече, че оттук нататък ще се прилага правото, ще отидат в канала. Именно като юрист аз казвам не на това предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и

Госпожо Председател, господа! Това не е само юридически въпрос, това е и морален въпрос. Господа от ГЕРБ, това е един от най големите управленски провали. „Картата!“) Да, добре, разбрах – не крещете. Сложих си картата, започвам. Има договори за 10 милиона, срещу които е свършена работа за 200. Сега хората не могат да си получат парите. Нали разбирате…

а реално работата, която е свършена, е за 10 и 20 пъти повече пари, но тази работа е свършена, разбирате ли? Хората са си платили данъците, платили са си ДДС-то! Магистрала „Тракия“ работи! Вие поставяте държавата в ситуация да гласуваме нещо, което де факто не отговаря на никакви юридически стандарти и може би и е противоконституционно. Това е изцяло Ваша вина и тези 3000 души, които бяха днес, те са в правото си да си искат парите, а Вие ни поставяте в ситуация ние нищо да не можем да направим! Решете я тая ситуация, господа и дами от ГЕРБ! Това е изцяло, изцяло във Вашия двор.

залата беше почти празна. Няколко пъти попитах да прекратим четенето и докладването, за да може да има дебати. Нямаше желаещи за дебати. Предлагам, тъй като става дума за наистина важно решение – договорите са сключени по безобразен начин и не могат да бъдат… (Силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Ами Вие сте ги сключили така. Комисията по ревизията се занимава два мандата с нарушенията...

Петнадесет минути почивка.

но това вероятно ще качи шансовете парламентът да бъде разпуснат в бързо време, а имаме недовършена работа. Конкретно Конкретно можем да разгледаме на второ четене Закона за Бюрото за защита на свидетели. Затова ние сме събрали – благодаря на колегите от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и от „Демократична България“ – 47 подписа, трябва ни един, за да предизвикаме извънредно заседание на парламента в понеделник, да разгледаме този законопроект и да свършим още едно нещо, което е важно. Търси се един депутат, ще Ви бъдем благодарни. Това беше, което исках да кажа. Мерси. (Ръкопляскания.)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сложи своите подписи под това искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание с една точка второ четене на Бюрото за защита при главния прокурор. Смятаме, че е редно това Народно събрание да довърши поне един закон, който е свързан с реформата в съдебната система. Свидетели сме на положени усилия от депутатите от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и от „Демократична България“, и от „Има такъв народ“ в Правната комисия да бъдат приети и Законът за съдебната власт и Законът за НСО. За съжаление, тези два законопроекта не са в готовност, която да допусне тяхното разглеждане в пленарната зала. От волята на един депутат зависи дали Народното събрание ще се събере и ще разгледа този закон. Всъщност има и втора опция – освен призива да се намери един смел депутат, който да подпише това искане, аз отправям нашия призив и към председателя на Народното събрание госпожа Ива Митева, която може да насрочи извънредно пленарно заседание, на което да бъде финализиран този закон – единственият закон, но все пак знаков закон за започване на реформата в съдебната система, с който да бъде закрито Бюрото за охрана при главния прокурор и да бъде преместено при министъра на правосъдието. Госпожо Митева, обръщам се към Вас и като към народен представител, и като към първа сред равни: подпишете това искане, или нещо повече, имате правомощието да насрочите извънредно заседание, което да разгледа тази точка от дневния ред. Благодаря Ви, госпожо Манолова. След като са спазени всички изисквания за свикване на заседание и всички документи са налице, тогава ще преценя дали да свикам извънредно заседание или не. Продължаваме към гласуването. Предложение на Мария Капон и Пламен Данаилов за член... (Шум и реплики.) Изказване ли имате? От група? Минаваме към чл. 22, ал. 3 – Агенция АПИ, този параграф, който няма санкция – вторият, и Приложението. Това са трите неща, които са останали. Госпожо Капон, тъй като Вие сте една от вносителките на това предложение, аз също искам нещо да кажа по тези предложения, тъй като и аз преди малко се запознах с тях. МАРИЯ КАПОН (ИБГНИ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Както Ви казах, в Комисията – по желание на министъра, трябваше някой да намери смелост и ние с колегата Пламен Данаилов внесохме, без да го разгледаме – така че го оттегляме

тъй като съгласно основанието, посочено в тези текстове – чл. 79, ал. 6, т. 2, в Доклада се включват само предложения на Комисията, които са подкрепени по предложение на народни представители, направени на Комисията. Предложения, които не са подкрепени, не се включват в Доклада. В случая въобще няма даже санкция, така че тези предложения въобще не е трябвало да влизат в Доклада на Бюджетната комисия.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Днес е много важно да заявим ясно и категорично парламентът си свърши работата по ангажимента към пенсионерите, гражданите и бизнеса. По предложение на ДПС пенсионерите ще получават по 120 лв. на месец до края на годината; 100 милиона ще получат общините, 85 милиона за земеделието, 70 милиона за туризма – ресторантьори, хотелиери и туроператори; 40 милиона за пътните превозвачи плюс 15 милиона за отдалечените и планински региони; 20 милиона за самоосигуряващите се лица; 60 милиона за авиопревозвачите; 15 милиона за висшите училища; 4 милиона за вероизповеданията; 105 милиона за лекари, медицински сестри и санитари. Това е много важно, особено в актуалната обществено-политическа обстановка, във време на кризи, на фона на четвърта вълна на ковид кризата, на фона на бедност и всепоглъщаща безнадеждност. В същото време е важно също категорично и ясно да заявим: Народното събрание не можа да свърши основното си задължение да сформира мнозинство и да излъчи правителство, като даде своя принос за задълбочаване на политическата криза. Езикът на омразата продължи да се лее от трибуната, с което се задълбочи противопоставянето и разделението. Румен Радев също даде своя принос за задълбочаване на политическата криза и разделението на обществото. Битката с модела ГЕРБ разбира като реваншизъм срещу политическите си опоненти. Нарушаването на Конституцията, законите на страната и европейските регламенти стана практика и основна негова характеристика. Призоваваме го да не продължава с нарушаването на Конституцията и да насрочи изборите за 47-мо народно събрание. Призоваваме всички да не забравяме своя основен дълг пред обществото и пред държавата ни. Вместо да се справим с кризите, вместо да реализираме програмите си, вместо да решаваме проблемите на хората, политическите партии, които се самоопределиха като спечелили доверието на народа, създадоха предпоставки за задълбочаване на кризите и са на път да създадат най-големият хаос през прехода. Нормалността и диалогът се отдалечават в необозримото бъдеще, независимо от декларациите и заклинанията на всички. За диалог се обявяват всички, но само с декларации! Ако това продължава така, следващите избори само ще задълбочат проблема, без да се доближат до решението. Независимо от политически и идеологически, където ги има, различия, диалогът изисква всички, които представляват нацията да са част от този диалог. Участието в диалога не означава задължително участие в управлението, но задължително означава да има чуваемост и взаимно уважение. Заедността не е само дума, оставаща неразбрана, отблъсквана и неприемана. Тя е формула за решаване на проблеми и път към просперитет. В моменти на кризи е необходимо да използваме и друга формула: смирението. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не са необходими много думи. Всички партии имат и бедни, и богати симпатизанти и привърженици, бедни и богати избиратели. Всички ние еднакво сме отговорни пред тях, защото създаването на добри условия днес, означава и по-добро бъдеще за всички. Нека предстоящите избори ни накарат да бъдем по-добри и по-мъдри, осъзнали ясно какво означава девизът „Съединението прави силата“. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! При откриването а 46-ото народно събрание завърших встъпителната си декларация от парламентарната група на ГЕРБ с евангелската фраза „По плодовете им ще ги познаете“. Днес, в края на краткия мандат на този парламент, е време за равносметка и осмисляне на резултатите от неговата работа. През последните два месеца така наречените партии на промяната не успяха да излъчат управление на страната и този факт ще има своята цена, но тя ще бъде платена от всички български граждани. Четиридесет и шестото народно събрание ще остане в паметта на хората не с взимането на смели решения във времена на криза, не с правене на реформи, не с подобряване живота на хората, а със скандали, некомпетентност и политическо безплодие. Очевидно е, че днес авторитетът на Народното събрание е по-нисък, отколкото беше преди конституирането му. Още в началото на това Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ се позиционира като единствената опозиция. Ние отчетохме желанието на част от българското общество за промяна. Въпреки че изборите бяха опорочени, бяхме готови да съдействаме за нормалното функциониране на парламентарната демокрация. За съжаление, станахме свидетели на абсолютната неспособност на партиите на така наречената промяна да водят преговори, да постигат съгласие и да вземат важни политически решения. В рамките на тези два месеца рухна дълго изгражданият мит, че страната може да се управлява на базата на омраза, реваншизъм и неглижиране на волята на суверена. Стана ясно, че антигерб риториката може и да е атрактивна, но не ефективна и не е в състояние да се превърне в устойчива политическа идеология, която да е в състояние да убеди и и да обедини по-голямата част от партиите и обществото. През последните два месеца бяха направени груби политически грешки, които са причина днес, вместо да изграждаме концепция за справяне с икономическите, социалните и геополитическите предизвикателства, да продължим да затъваме в блатото на политическа криза. Първата и най-голяма грешка е отказът на така наречените партии на протеста да се съобразят с реалността на изборния резултат. Резултатът от последните парламентарни избори не предполагаше нито еднопартийно, нито дори трипартийно управление. Той предполагаше не изчегъртване на една или друга политическа сила, а диалог между партиите и взаимно уважение между институциите. В подобни ситуации арогантността и надменността могат да доведат само до настоящия резултат. Втората политическа грешка беше начинът, по който бяха проведени преговорите между тези, които трябваше да поемат отговорността за управлението на страната. Липсата на идеологически ориентири, експертен потенциал и политически усет разрушиха възможностите за задаване на адекватен дневен ред пред българското общество и вместо да бъдат обсъждани ясни ангажименти, приоритети, програми в ситуация на икономически, социални и геополитически предизвикателства, станахме свидетели на имитация на преговори. Публичните срещи между преговарящите бяха повърхностни и единствено препотвърдиха още веднъж фикциите и фиксациите на онези, които се самообявиха за носители на промяната. Непубличните срещи пък родиха единствено скандали и взаимни обвинения. Третата политическа грешка беше направена още преди началото на този парламент. Изгорените мостове между политическите сили, персоналните обиди между политическите опоненти и невъзможността за водене на нормален политически диалог създадоха среда на недоверие и невъзможност за нормално функциониране на парламентарната демокрация. И както в 45-ото, така и в 46-ото народно събрание парламентарните партии нямаха институционално пространство, на което да се срещнат, да постигнат консенсус, поне по важните теми на обществото. В нормална ситуация институцията, която би трябвало да поеме ролята на медиатор между партиите за решаването на политическите кризи, е президентската институция. Вместо да изпълни това свое задължение, настоящият президент Румен Радев се превърна в лидер на безизходицата, на която ставаме свидетели днес. Уважаеми колеги, и днес ние от ГЕРБ препотвърждаваме ангажимента да работим активно за възстановяването на политическия диалог, така както го направихме в началото, за да загърбим егото си, надскочим обидите и преодолеем ударите, които понесохме през последните години, а и през последните минути включително. Готови сме да подадем ръка и да отдадем цялата си енергия за успешния отговор на предизвикателствата, пред които е изправена страната. Трябва ни спокойствие и предвидимост. Трябва ни разум. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предполагам, а и се надявам, това да бъде последното заседание на настоящия парламент. Той е изчерпан. Има вече актуализация на държавния бюджет. Последният параграф вероятно ще гласуваме след минути. Време е всички да отидем на избори. Призовавам президента да не злоупотребява с Конституцията, да не поставя повече условия на парламента, а просто да пожелае успех на политическите партии. Благодаря за вниманието.

Мислехме да пропуснем в 2,00 ч. през нощта, но красноречието на госпожа Атанасова ме събуди. Миналият парламент беше кратък, този парламент също е кратък – два изключително кратки парламента, защото просто мнозинството от демократичните партии все още нямат 121 човека. В миналия парламент бе приет един-единствен закон – законът на „Има такъв народ“ за Изборния кодекс. В този парламент, ако оцелее още един път в още едно заседание, ще бъде приет също само един закон

партиите, които са извън ГЕРБ и ДПС, надявам се – в интерес на истината, и извън БСП, да имат 121 човека, за да може да имаме най-накрая нормално правителство. Благодаря Ви. Преминаваме към гласуване на последния параграф редакция на § 7, който става § 13: „§ 13. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 относно т. 2, която влиза в сила от 1 септември 2021 г.“ Моля, режим на гласуване.